Откривам заседанието. Уважаеми колеги, обявявам дневния ред на това заседание,

1. Проект на решение за избиране на Временна комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и дейността на Второ, Изслушване на служебния министър на финансите Росица Велкова на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. по основните пера на бюджетните приходи и бюджетните разходи, както и да представи Проекта на служебното правителство за държавния бюджет за 2023 г., в това число тригодишната бюджетна прогноза. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители, 21 октомври г. 3. Изслушване на служебния министър на финансите Росица Велкова на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Колеги, трябва да гласуваме дневния ред. (Реплики.) Няма ли нужда? Добре, няма нужда. Моля Ви да ми помагате в началото, по-нататък аз ще се опитам да си помогна сам.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще Ви запозная с внесения от всички парламентарни групи „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Временна комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и

Създава Временна комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание в състав от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.

включително. Комисията разглежда и обсъжда предложенията, изготвя и внася съответен доклад. 3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател: … Членове: … 4. Комисията се избира за срок до окончателното приемане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Колеги, има ли други предложения

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, стандартна процедура при всеки новоизбран парламент е да създаваме Комисия за промяна и приемане на Правилника. На Председателския съвет постигнахме договореност между парламентарните групи, че

следва да претърпи много малко промени. Затова предлагаме Комисията по изготвяне на Правилника да започне работата си веднага и предложения да се приемат до петък

за да може през следващия понеделник евентуално Комисията да работи извънредно и Народното събрание през следващата седмица в сряда да приеме промените в Правилника. Затова предлагам

а срокът за работата на Комисията, както и в Проекта на решение сме записали – до окончателното приемане на Правилника от Четиридесет и осмото народно събрание. И тъй като съм взела думата, номинирам двама от представителите на коалиция ГЕРБ-СДС. Това са господин Росен Желязков и господин Христо Гаджев, като за председател номинирам господин Христо Гаджев. Благодаря, госпожо Атанасова. Други колеги? Заповядайте.

Благодаря, господин председател. От името на „Движение за права и свободи“ предлагаме за членове господин Хамид Хамид и господин Йордан Цонев. Благодаря.

Господин Председател, от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ номинираме господин Петър Петров и госпожа Цвета Рангелова.

Уважаеми колеги, други предложения? Ако няма, да пристъпим към гласуване. Анблок.

Уважаеми господин Председател, колеги! колеги! Едно от най-важните действия, които ние правим в тази зала, е да гласуваме. И е изключително важно да знаем за какво точно гласуваме. Така че една процедура към Вас. Наистина бих искал да Ви помоля най учтиво да обявявате по-ясно и по-високо за какво точно гласува залата, защото не съм сигурен, че всички колеги разбраха тези три гласувания за какво точно са. Благодаря Ви. Само да Ви кажа, че микрофоните са по-високо, колеги. Съжалявам заради тежкото ми дишане, съжалявам за което, но това има причини. Затова Ви обясних и повтарям пак. Добре, ще го имам предвид.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред – изслушване на служебния министър на финансите Росица Велкова. Първото изслушване от двете е по искане на Корнелия Нинова и група народни представители относно изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. по основните пера на бюджетните приходи и бюджетните разходи, както и представяне Проекта на служебното правителство за държавния бюджет за 2023 г., в това число тригодишната бюджетна прогноза. Моля от името на вносителите да се направи изложението в рамките на пет минути. Благодаря.

Уважаема госпожо Министър, за нас от парламентарната група стоят три важни въпроса. Първо, колкото и време да работи парламентът в зависимост от преговорите за съставяне на правителство, какъвто и да е изходът от тези преговори, когато и да приключи, ние трябва на всяка цена да приемем бюджет за 2023 г. Защото не можем да оставим държавата, икономиката и хората без подкрепа през тежките зимни месеци, а и цялата следваща година, която се очертава нелека. На второ място, от това, което анонсира служебният кабинет и служебният министър на финансите, сме притеснени от единия от вариантите за бюджет, подготвен от служебния кабинет, в който се орязват или се замразяват социални плащания. За нас в следващите тежки месеци е изключително важно да има подкрепа за хората чрез понятие енергийна бедност и помощ за тези енергийно бедни, таван на цените на ток, парно, газ и вода, две тарифи за плащане, увеличаване на минималната работна заплата, преизчисляване на пенсии и така нататък. Притеснени сме от факта, че служебният кабинет допуска изобщо в единия от вариантите тези неща да не се случат. Трети мотив да поискаме това изслушване е нашият труден опит в предишни парламенти в подобна ситуация, когато няма мнозинство, водят се преговори за правителство, ние тогава не държахме мандат достатъчно дълго, за да се приеме бюджетът. Притеснението ни е, че в такава ситуация обикновено някои от парламентарните групи приемат времето за предизборно и започва едно небивало наддаване с предизборни обещания, което е риск, риск пред финансовата стабилност и сигурността на бюджета. Четвъртото нещо, което искам да кажа, то е най-вече към колегите от ГЕРБ – нека да не допускаме да се налага практиката на контактьори. Видяхме, че опитът чрез контактна група да се направят преговори за съставяне на правителство не доведе до добър резултат. Предложението на господин Борисов сега пък да има контактна група между нас, президента и служебния кабинет, в която да се обсъжда бюджетът, за нас е абсолютно неприемливо. Това е парламентът. Това по волята на народа сме народните представители. Това е мястото, където трябва да се приеме бюджет. Нямаме нужда от контактьори, които допълнително изкривяват и без това трудното състояние на парламентарната демокрация и авторитета на парламента. Последно, госпожо Министър, моля да ни представите проектите си – разбрахме два или три, в които обявявате тревожни числа за дефицит, тревожни числа за инфлация, защото те се разминават с нашата представа за състоянието на финансите и на икономиката на страната. Редовният кабинет оставихме 9 милиарда в бюджета и милиард и половина излишък в края на юли. За първото тримесечие имахме ръст от 5,3% на икономиката, а за второто – 4,8%. Бяхме обявени на първо място по промишлено производство. Към септември самият служебен кабинет обявява, че все още има излишък от 1 милиард. И изведнъж тези бомбастични и страшни прогнози за догодина нямат обяснение. Искаме да знаем къде ще ги харчите тези 11 или 15 милиарда бяха, след като няма да има и социална програма? Да не би случайно да са за онези самолети, на които никак не е времето сега? Освен това ни се струва, че продължавате порочната практика, наложена от правителствата на ГЕРБ, да залагате по-малко приходи, за да орежете разходите и да има излишък, който на края на годината да се харчи. Ние знаем как. Защото при инфлацията, която залагате, и предвидения брутен вътрешен продукт от 173 млрд. лв. това не отговаря на истината. При тази инфлация би трябвало да са около 180 – 185 милиарда приходи. Ето Ви една разлика, в която има резерв за социални политики, за подкрепа на икономиката, за удължаване на помощта за ток на фирмите и така нататък. Та нека днес да поговорим в това изслушване реално за нещата, без да се плашим със страховити прогнози и без да хвърляме несъществуваща вина за оставен колапс, финансова дестабилизация, хаос и не знам какво още в държавата. Реално да видим какво имаме към момента, реално какво можем да постигнем. Отново заявявам, за нас като парламентарна група е изключително важна социалната програма, която ние сме изчислили, че се движи между 2 и 3 млрд. лв. и за която има пари особено в тези трудни моменти. да подкрепим икономиката. Защото фалира ли тя, няма да има пари за нищо друго. И да се бюджетира реално! Реални приходи при заложена инфлация и реални разходи, най-вече за социална политика и икономика е важно за нас като парламентарна група „БСП за България“. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Госпожо Министър, в рамките на 10 минути да развиете становище по предмета.

показват положително салдо в размер на 989 млн. лв., което е 0,6 от прогнозния БВП. То се формира от превишение на приходите над разходите по сметките на средства от Европейския съюз в размер на 520 млн. лв., както и от 468 млн. лв. положително салдо по националния бюджет. Тази информация на пръв поглед изглежда оптимистична, но ако се погледнат данните от всички предходни години, бюджетът обикновено е на излишък до последните два месеца на годината. Положително бюджетно салдо до настоящия етап на бюджетната година е нормално състояние, но това не означава, че годината ще завърши на излишък, тъй като самият бюджет, който е приет от Народното събрание, е планиран и приет на дефицит. Приходите. Очакваме преизпълнение на данъчно-осигурителните приходи с около 250 млн. лв., от които 50 млн. лв. от данък върху доход на физически лица и 200 млн. лв. осигурителни приходи, което основно е свързано с увеличаване на заплатите в обществения и частния сектор. Приходните администрации осъществяват ефективен, превантивен и последващ контрол по отношение на събираемостта, за да бъде изпълнен планът на данъчните приходи. Също така очакваме през месец декември да постъпят 2,6 млрд. лв. от първо плащане по Плана Подали сме искането за първо плащане с изпълнени всички мерки и в момента нашето искане се разглежда в Европейската комисия. По отношение на разходите. Очакваме икономия в разходите в размер на 1 млрд. лв. в частта „Капиталови разходи“ по Плана за възстановяване и устойчивост.

но забавянето в извършването на инвестиционните разходи по Плана за възстановяване и устойчивост неминуемо натоварва разходната част на бюджета през 2023 г., тъй като, за да може да се получат второ и трето плащане, да се подадат заявките, инвестиционният разход трябва да се случи, освен реформите, които са като критерии. За компенсациите по програмите за енергийно подпомагане към 30 септември са изплатени 3,7 млрд. лв., които за бюджета са неутрални по отношение на бюджетното салдо, тъй като се финансират от вноски от държавните дружества от сектор „Енергетика“, производители на ел. енергия. Осигурено е финансиране по програмите до края на годината. За украинските бежанци са изразходвани общо около 540 млн. лв. към същия период, в това число 176,5 млн. лв. по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за деца, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, като от тях 162 млн. лв. ще бъдат за сметка на преструктуриране на европейски средства. Утвърдените разходи по чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет за 2022 г. са в размер на 3 млрд. лв., като от тях с Постановление на Министерския съвет са одобрени 2 млрд. 355 млн. лв., а реалният касов разход до момента възлиза на 1 млрд. 414. Традиционно през последното тримесечие ще се реализират голяма част от гласуваните разходи за министерствата и ведомствата от утвърдените от Народното събрание в чл. 1, ал. 5. По Плана за капиталовите разходи, които, както знаете, са в размер на 8,4 млрд. лв., от които вече Ви информирах, че очакваме икономия от 1 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост, 400 млн. лв. са преструктурирани като трансфер за общините и 300 млн. лв. са също преструктурирани от капиталовите към издръжка. Така очакваното изпълнение на капиталовите разходи след преструктуриранията и икономията, която очакваме, е в размер на 6,7 млрд. лв., от които за деветмесечието са изразходвани 2,6 млрд. лв. Неравномерното усвояване на капиталовите разходи е обективно обусловено от календара на строителния сезон, като изпълнението на повечето инфраструктурни проекти се извършва през летните месеци и разплащането за извършената работа се концентрира в последното тримесечие. Планираният дефицит за 2022 г. на касова основа, както знаете, е 4,1% от брутния вътрешен продукт на базата на преизпълнението в приходната част, която очакваме, реализираната икономия в размер на 1 млрд. лв. в разходната част, очакваният дефицит е 3,4% от брутния вътрешен продукт на касова основа. На начислена основа планираният дефицит е 6% от брутния вътрешен продукт, а очакваният е 5,4% от брутния вътрешен продукт. Съгласно Закона за държавния бюджет и неговото изменение максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2022 г., по реда на Закона за държавния дълг е 10,3 млрд. лв., чиято цел е да се гарантира ликвидността на държавния бюджет, като се осигури необходимият ресурс за финансиране на планирания дефицит за 2022 г., за рефинансиране на дълга в обращение и за обезпечаване на законово регламентираните нива на фискалния резерв. Следва да се отбележи, че до встъпването в длъжност на служебния кабинет привлеченото дългово финансиране през 2022 г. е от вътрешния пазар в размер на 1,8 млрд. лв. В резултат на емисиите, които проведе служебното правителство в условия на волатилност на пазарите, към 19 октомври номиналният размер на държавния дълг възлиза на 35,3 млрд. лв., което представлява 21,8% от брутния вътрешен продукт, при максимално допустим размер на дълга, одобрен в Закона, от 38,5 млрд. лв. Размерът на държавния дълг нараства с 4,1 млрд. лв. в сравнение с 31 декември 2021 г. вследствие на поетия нов дълг чрез емисии на ДЦК в размер на 7 млрд. лв., в това число на вътрешния пазар 2,6 млрд. лв. и на външния пазар 4,4 млрд. лв., и извършените погашения по падежирания през годината държавен дълг в размер на 2,9 млрд. лв., от които 2,6 млрд. лв. по външния дълг и 0,3 млрд. лв. по вътрешния дълг. По отношение на подготвения законопроект за държавния бюджет и възможните варианти, които разработва Министерството на финансите. Министерството на финансите разработи три варианта за съставяне на Проект на закона за държавния бюджет на Република Те отчитат фискалните тенденции, риска от нарушаване на фискалните правила по Закона за публичните финанси, поетите разходни ангажименти през 2022 г., както и натрупаните структурни бюджетни дисбаланси в частта на разходите. Вариантите са разработени въз основа на актуализираната есенна макроикономическа прогноза и въз основа на очакваното изпълнение на бюджета за 2022 г. Базовият вариант, който е разработен, е при непроменени политики, като се запазва действието в целогодишен размер на приетите политики и приетите нормативни актове. В приходната част са запазени въведените с актуализацията на бюджет 2022 г. данъчни облекчения, като например запазване на намалена ДДС ставка от 9% за доставките на централно отопление на природен газ до 1 юли 2023 г., запазване на нулева ставка на ДДС за доставките на хляб и брашно до 1 юли 2023 г., освобождаване от акциз на ел. енергията, природния газ и LPG като моторни горива до 1 юли 2023 г., продължаване и през следващите години на увеличен размер на данъчните облекчения за деца и увеличаване на прага за регистрация по ДДС от началото на 2023 г. В разходната част не се предлага въвеждането на нови политики, както и прекратяване на действащи такива, като са индексирани капиталовите разходи и разходите за издръжка, породени от енергийната криза и нормативните промени, настъпили в този период. При този вариант се осигурява осъвременяване на пенсиите през 2023 г. съгласно швейцарското правило, като се запазва минималната работна заплата на достигнатото ниво през 2023 г., но следва да се отбележи, че се нарушават законовите правила за равнището на дефицита, който достига близо до 11,5 млрд. лв., или 6,6% от брутния вътрешен продукт, като такава тенденция се очертава и в средносрочен план. За финансирането на такива дефицити се налага и поемането на нов дълг – около 16 млрд. лв. годишно. Разработен е също и вариант за балансиране на бюджета за 2023 г. в рамките на фискалните правила по Закона за публичните финанси. С цел постигане на заложеното в Закона за публичните финанси ограничение на дефицита до 3 на сто от брутния вътрешен продукт се преустановява действието на въведени през 2022 г. временни данъчни облекчения, включени в базовия вариант, а по отношение на разходите се съкращават разходи и временно се спират определени проекти и програми. Законопроект също е разработен за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. – така нареченият „удължителен закон“, който удължава сроковете на действие на бюджетните закони за 2022 г., с цел осигуряване на възможност за реализиране на плащания до приемането на бюджетните закони за 2023 г. с политики, предложени от редовен кабинет.

Реалният растеж на брутния вътрешен продукт е 1,6. Както вече Ви казах, в приходната част по консолидираната фискална програма за половин година са запазени приетите намалени ставки за определени стоки и услуги. В разходната част спрямо разчетите по актуализираната програма за 2022 г. има номинален ръст от 11,2 млрд. лв. Ръстът е в следните направления: разходи за персонал – 1,7 млрд. лв., социални и здравноосигурителни плащания – 4,9 млрд. лв., в това число пенсии – 3,7 млрд. лв., и капиталови разходи – 3,1 млрд. лв., от които с най-голям ефект са капиталовите разходи, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз, увеличени с 2,6 млрд. лв.

Благодаря, госпожо Велкова. Сигурно ще довършите във въпросите. Колеги, пристъпваме към първи кръг от задаването на въпроси. Всяка парламентарна група по низходящ ред от числеността си има право да зададе първия въпрос в рамките на две минути. Господин Ананиев – от името на ГЕРБ-СДС.

Уважаема госпожо Министър, Вие засегнахте съвсем бегло въпроса за Плана за възстановяване и устойчивост. Аз искам да задълбоча този разговор, като моят въпрос е следният: какви разходи ще извършат до края на годината от Плана за възстановяване и устойчивост, като се има предвид, че очакваният приход от Европейската комисия ще бъде 2 млрд. и 600 млн. лв.? Част от приходите по Плана за възстановяване и устойчивост предвиждате ли да се използват за финансиране на разходи от националния бюджет за 2022 г. и ако е така, как това ще се отрази върху бюджета за 2023 г.? Благодаря. Госпожо Министър, да отговорите в рамките на пет минути. В Плана за възстановяване и устойчивост за 2022 г. приходът, който е планиран, е в размер на 2 млрд. и 600, който, както казах, очакваме да постъпи през месец декември, планираният разход е в размер на 1 млрд. и 300, от които, както вече казах, 1 милиард очакваме икономия, което ще доведе до подобряване на бюджетното салдо, в частта „капиталови“ е икономията, и очакваме не по-висок разход от 100 милиона. В 2023 г. планираният приход, който очакваме, е в размер на 2 млрд. 880, които ще бъдат извършени, ако изпълним всички критерии на две плащания, а планираният разход е в размер на 3 млрд. и 900. Естествено, че тази икономия, която се реализира в размер на 1 млрд. лв., се пренася в 2023 г., тъй като, за да получим приходите и да можем да направим заявката за второ и трето плащане, ние трябва да изпълним освен реформите и критериите, които имаме за реформите, така трябва да изпълним и инвестиционните разходи, които са предвидени като критерии за второ и трето плащане. Благодаря, госпожо Министър. Въпрос от „Продължаваме Промяната“. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Велкова, в серия от публикации и медийни изяви миналата седмица, както и в направеното от Вас изложение, Вие казвате, че Министерството на финансите вече е готово да предложи няколко варианта за бюджет за следващата година. Доколкото стана ясно в изнесените от Вас данни и в подготвения бюджет, поне данните за макрорамката, която имаме, Вие залагате ръст за брутния вътрешен продукт за 2023 г. от едва 2,9%. Сега моля да отговорите на въпроса на какво се базира тази Ваша прогноза за ръст на брутния вътрешен продукт и защо е точно 2,9%? Тук следва да отбележим и актуализираните данни от Националния статистически институт. Както знаете, за първото тримесечие те са 5,3%,

математика всъщност показва, че за да се изпълни прогнозираният от Вас ръст от 2,9% за 2022 г., всъщност Вие очаквате, че за третото и четвъртото тримесечие нашата икономика трябва да забави скорост до около 0% ръст. Моля да посочите кои са икономическите фактори и събития, които Ви дават основание да правите тези занижени прогнози? И тук също, ако мога да отбележа данните и прогнозите на Международния валутен фонд, които всъщност дават прогноза за растеж на българската икономика за 2022 г. от 3,9%, или това е около 35% по-висок заложен ръст от Международния валутен фонд спрямо прогнозата, която Вие сте направили. Като професионалист с дългогодишен опит в изготвянето на тези бюджети знаете, че тази база на брутния вътрешен продукт за 2022 г. и и неговото подценяване всъщност ще доведе до занижаване на оценката за приходите в държавния бюджет за следващата година. По наши предварителни оценки това са около 4 млрд. лв. занижени приходи. Моля да отговорите: на какво се базира Вашата драстично занижена прогноза за ръст на брутния вътрешен продукт за 2022 г. в размер на едва 2,9%,

Макроикономическата прогноза е разработена от професионалисти, които години наред разработват макроикономическите показатели. Не считам, че прогнозата ни е подценена, тъй като след разработване по модела, по който се разработва макроикономическата прогноза, и сравнението с използвани данни на 14 институции, които разработват макроикономически прогнози за България, от които български са: Българската народна банка, прогнозите за растежа на БВП за 2022 г. на тези 14 институции са в диапазона 1,6 до 3,9%, както Вие казахте

За 2023 г. прогнозите за растежа на БВП на същите тези институции са в диапазона от 0,1 до 3,8%. Средната стойност е 2,3%, публикацията на „Консенсус Икономикс“ от септември 2022 г. е 1,9%. Прогнозата на МФ е 1,6%, а на БНБ е 0,1%. По отношение на отчитането на ревизираните данни на НСИ за БВП както за 2021 г., така и за първото полугодие на 2022 г. – те са взети предвид при разработване на макроикономическите показатели. По отношение на номиналното нарастване на БВП за първата половина на 2022 г. – преди ревизията то бе 23,3% спрямо същия период на 2021 г., след ревизията – 20,2%. Както се вижда от числата, корекцията по отношение на номиналния растеж на БВП е надолу спрямо данните преди ревизията и твърдението, че тя не е взета под внимание и ще доведе до по-висок растеж на БВП, не считаме за коректно. По отношение на реалния растеж на брутния вътрешен продукт за първата за първата половина на 2022 г. преди ревизията на НСИ от 19 октомври 2022 г. той беше 4,5% спрямо същия период на 2021 г., след ревизията бе намален на 4,1%. При равни други условия това би трябвало да намали очакванията за растежа на БВП през 2022 г. спрямо предходната прогноза. Благодаря Ви, госпожо Министър. От името на парламентарната група на ДПС – заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа! Благодаря Ви, госпожо Министър, че още почти след като застъпихте, Вие разкрихте какво е наследството, което ни оставя предходният кабинет, за да знаем и ние в предизборната кампания и в следизборната кампания, която се надявам да не се превръща в нова предизборна, докъде съответно може да се разполагаме в това, което смятаме да извършим и което обещаваме. ако уточним понятията, непроменени политики в случая означават наследството, което имаме от предходния кабинет, и е хубаво това да се чуе и да се знае. Спомняме си, че по време на актуализацията на бюджета нямаше тригодишна прогноза. Сега си отговаряме на въпроса защо нямаше тригодишна прогноза, а именно да не се разкрие това наследство на предходния кабинет. Вие казахте: с това наследство, когато се приложи директно към бюджета, се нарушават законовите правила. Тоест наследството или действията на предишния кабинет са нарушили законовите правила и са нарушили фискалната и финансовата стабилност в страната и оттук нататък това, което ни очаква, са дефицити през следващата година. Тоест аз искам директно да попитам и Ви моля да ми отговорите: какво е наследството за следващата година от директното прилагане на политиките, които са ни завещали, до какви дефицити ще доведат в номинално изражение и като процент от брутния вътрешен продукт? Иначе по отношение на макроикономическите числа, да, първите тримесечия наистина имаме по-висок растеж, но може да уточним, че тези данни, които изнесохте, са сезонно изгладени. Ако използваме неизгладените, които са по-коректни за годишни сравнения и които дават по-ясна представа как ще изглежда годишният растеж, там за първото полугодие имаме растеж около 4,2%, тоест до края на годината, тъй като първите две тримесечия тежат по-малко БВП, ни остава растеж от 1,8% да се изпълни прогнозата на правителството, което според мен е възможно. Благодаря. Госпожо Велкова, заповядайте. При запазване на действащите политики както в приходната част, така и в разходната част и привеждането им в целогодишен размер за 2023 г. дефицитът на касова основа е 11,5 милиарда, което е което е 6,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт, дефицитът на начислена основа е 10,9, което представлява 6,3% от брутния вътрешен продукт. За 2024 г. дефицитът е 12,8 милиарда на касова основа, което представлява 6,4%, на начислена основа е 10,3, което представлява 5,5% от брутния вътрешен продукт. За 2025 г. дефицитът на касова основа е 11,9 млрд. лв., което представлява 6% от брутния вътрешен продукт, на начислена основа е 13,1 млрд. лв., което представлява 6,7% от брутния вътрешен продукт.

Господин Председател, госпожо Министър, с изричната уговорка, че в крайна сметка Вие сте министър в служебно правителство и че в крайна сметка се съобразявате с приет бюджет от мнозинство, което е и в тази зала, важно е да се уточнят нещата, които сте заварили, и какво предизвиква това, че както стана ясно през последните дни от проведените аукциони за продажба на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, правителството емитира нов дълг със да не кажа пет, ама огромна част увеличение на лихвата, което автоматично повдига въпроса, че предишният финансов министър със своя отказ за теглене тогава на дълг доведе дотам да имаме загуби към момента от поне 900 милиона, но Вие нямате вина за това, тогава не сте били министър, сега обаче сте министър. С уговорката и че това, което споменахте в началото на Вашето изложение, че България към момента има 35 милиарда дълг, а за следващата година се планират нови 15 милиарда и като добавим това, че от 1 януари 2024 г. ще влезем, или поне такива са намеренията на евро-атлантическото мнозинство в тази зала, в еврозоната и ще отворим вече наистина кутията на Пандора, за да може следващият и по-следващият финансов министър да тегли още и още дългове, питането ми конкретно към Вас е следното: ще Ви помоля за малко повече конкретика за реалното състояние на – извън това, което споменахте преди малко, какво точно обясняваше и какво точно е заблуждавал Народното събрание предишният финансов министър, за да се стигне дотам ние да излизаме постоянно на аукциони за продажба на държавни ценни книжа? Какво е реалното състояние към момента, защото това е големият въпрос? Какво е реалното състояние, защото Планът за възстановяване и устойчивост няма да реши абсолютно нищо от нашите финанси, напротив, ще затрием до три години цялата си енергетика, тъй като трябва да затворим 40% от тецовете?! Много Ви моля наистина да опишете ясно и точно извън сухите цифри за какво става дума, тъй като не е нормално, при положение че се обясняваше тук месеци наред как ние просперираме и сме изключително добре финансово и че това, което се случваше осем месеца, е цветя и рози, а реално нещата са доста по-плашещи, явно ще излизат още по-притеснителни

Емитираме дълг, защото в 2022 г. следваше да се рефинансира стар дълг, който беше на 26 март – около 3 млрд. лв., и защото по актуализирания Закон за държавния бюджет дефицитът в номинално изражение е 6,2 милиарда. Този дефицит няма откъде другаде да се финансира освен с дългово финансиране. По очакваното изпълнение, където очакваме в номинално изражение дефицитът да бъде намален на 5 млрд. и 400, естествено, че няма да емитираме дълг на базата на икономията, която ще се реализира от 1 милиард. Емитирайки този дълг, който към момента сме емитирали, фискалният резерв към 30 септември е 12 млрд. и 100. Реализирали сме излишък, както Ви казах, от 1 милиард към 30 септември, който го приспадаме. Очакваният дефицит е 5 млрд. и 800 – така е гласувано от Народното събрание, вследствие на икономиите, които ще се реализират до края на годината, очакваме дефицит от 5 млрд. и 800. Очакваме по инструмента „Шуър“ да получим 900 млн. лв., но в същото време трябва да направим и 900 млн. лв. директни плащания в края на годината на земеделските производители.

което е крайно недостатъчно, защото знаете, че минималният резерв, минималният му размер е 4,5 милиарда, а ние в началото на януари трябва да поемем плащанията за пенсии, когато все още нямаме достатъчно данъчни постъпления.

Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! Слушахме внимателно Вашето изложение, разбира се, че във връзка с това изложение има много въпроси, които ние ще продължим да задаваме и в отношението, и в следващите петъци, но първо, по отношение на вариантите. Служебният кабинет като всяко правителство трябва да внесе един-единствен проект на бюджет. Няма такава международна практика да се внасят няколко бюджета. Разбира се, ако Вие имате други разчети при различни варианти, това би улеснило Бюджетната комисия и вземането на решения, но няма как да внасяте два, три или пет бюджета. В тази връзка, тъй като Вие споменахте, че имате вариант на бюджет, като не знаем кой бюджет ще решите Вие да внесете в парламента, при който говорите за спазване на фискалните правила и при който бюджетният дефицит би бил в рамките на 3%, ние сме обезпокоени, тъй като при това развитие на показателите тази и следващата година, особено при сравненията с другите страни – членки на Европейския съюз, това може да стане само при доста жестоко затягане на коланите и орязване на редица разходи, в това число промени в данъчната система, за която споменахте, и оттеглянето на преференциалните данъци, орязване на социалните разходи, евентуално и орязване на капиталови разходи. Така че във Вашия вариант, който може би Вие ще предложите при 3% бюджетен дефицит, точно кои разходи орязвате и за сметка на кои социални групи ще бъде, тъй като затягането на коланите винаги има определена цена? Освен това намаляването на капиталовите разходи, за които Вие говорихте тук, искам да кажа на всички колеги. Уважаеми колеги, министрите на финансите от десетилетия насам в различна степен хитруват. Капиталовите разходи за тази година бяха 8 млрд. и 200 млн. лв. До миналия месец бяха похарчени два милиарда и нещо. нещо. Като не похарчиш шест милиарда, може да излезеш на бюджетен плюс от пет милиарда, само че това не е изпълнение на Закона за бюджета. Следователно, когато се отчитат тук бюджетни излишъци, трябва да бъдем много внимателни дали излишъците са само от увеличение на бюджетните приходи, или те са от орязване на бюджетните разходи. А в случая орязването на капиталовите разходи е най неикономичният подход, защото точно капиталовите разходи са разходите, които са пряко свързани с икономическия растеж. Но в тази връзка все пак кажете: в този вариант от 3% бюджетен дефицит приблизително точно кои разходи ще бъдат орязани, за да знаем как да се подготвим да ги атакуваме, защото ние няма да се съгласим с намаляването на разходите, които са свързани със защита на българските домакинства и със защитата на българските фирми. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Гечев. Госпожо Министър, Както знаете, ние все още не сме внесли Проект на закон за бюджета. Срокът е 31 октомври 2022 г. Това, че се разработват различни варианти, и винаги се е правило да се разработват различни варианти на бюджет, това, което имаме като намерения, е да внесем, първо, варианта с 3% от брутния вътрешен продукт на дефицита. Този вариант наистина е затягане на фискалната дисциплина. Много разходи следва да се намалят и ние такъв бюджет не бихме внесли. Не бихме внесли и варианта с 6,6% от брутния вътрешен продукт, защото това е нарушение на на фискалните правила, на Маастрихтските критерии. И ако погледнем проектите на бюджети на държавите – членки на еврозоната, няма държава, която да е с такъв висок размер на дефицит за 2023 г. Най-високият размер на дефицита е на Словакия, който е 6,4%. Ние бихме внесли така наречения удължителен закон, какъвто имаше и миналата година, който запазва действието на всички политики и всички помощи, които са за домакинствата, за бизнеса, размера на пенсиите, докато бъде избрано редовно правителство, което ще може върху базовия вариант, който е от 6,6%, да си го модифицира спрямо управленската програма. Ако сме в хипотезата да няма избрано редовно правителство, спокойно с този така наречен удължителен закон едно служебно правителство може да изпълнява бюджета, както беше направено и в началото на тази година от редовното правителство.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Казахте, че за деветмесечието са разходени 2,6 милиарда за капиталови разходи. В бюджета за 2022 г. са предвидени 6,7, а в момента имаме разлика от 4,1 милиарда. Тоест до края на годината ние трябва да изхарчим 4,1 милиарда за капиталови разходи. Можете ли да ни кажете

В момента не разполагам с информация конкретно по проекти. Такъв писмен въпрос имаме от народния представител господин Гечев, който в момента подготвяме, така че ще бъде предоставен на народните представители. представители. Фактически това са основно проектите на Министерството на отбраната, има проекти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата. Общо взето всички министерства в момента приключват и приемат дейностите, които са извършени в частта на капиталовите разходи, и подават такова усвояване, а значителна сума има и в общинските бюджети. Но подробните цифри ще Ви бъдат предоставени на базата на писмения въпрос, на който готвим отговора.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Моето питане е във връзка с облигационните емисии, осъществени след двугодишно отсъствие на страната от дълговите пазари. В седмицата, когато пазарите са били много волатилни и обявяването на индекса SPI е предизвикало покачване на лихвите, по-добрата стратегия при повишение на лихви е да се издават четири-петгодишни емисии с цел намаляване на лихвените плащания. Защо избрахте точно тази седмица, за да емитирате облигациите, а не по-ранна, което би довело до по-благоприятни за фикса ни лихвени нива? Също така защо избрахте седем- и дванадесетгодишни матуритети, а не четири- и петгодишни, тъй като по късите матуритети водят до по-благоприятни до по-благоприятни за фикса ни лихвени нива? Бих искала да попитам как върви изпълнението на приходите, администрирани от НАП, и предприема ли Агенцията мерки и какви за събиране на просрочените задължения на граждани и фирми, или разчита на повишените приходи от ДДС и акциз вследствие високата инфлация и повишените цени на горивата и електроенергията? В тази връзка, смятате ли, че заложените нива на инфлация са реалистични? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, госпожо Недева. Госпожо Министър,

е висока, след може би две седмици излезе Румъния на международните пазари, която пласира четири- и седемгодишни на приблизителна доходност за тази, която ние няколко седмици преди това пласирахме седем- и дванадесетгодишни, въпреки че тя е с по-лоши

излезе тази седмица на международните капиталови пазари, която е в еврозоната, които пласираха четиригодишни еврооблигации и постигнаха доходност, която е много близка до тази, в която са нашите седемгодишни облигации. По втория въпрос – за събираемостта на данъчните приходи, мога да кажа, че ръстът на общата събираемост на данъчните и осигурителните задължения от 17,95% към 31 юли нараства до 22,65% към 30 септември. Ръстът на събираемостта на нововъзникналите данъчни осигурителни задължения от 60,31% към 31 юли достига до 67,89%. Намаление се наблюдава и в непогасените данъчни осигурителни задължения от 278,3 млн. лв. спрямо 31 юли, в това число имаме намаление на салдото на новия дълг с 31,9 млн. лв., което е 2,2%, и на стария дълг с 246,5 млн. лв., което също е 2,1%. Благодаря, госпожо Министър. Уважаеми колеги, пристъпваме към втори кръг въпроси. Въпроси от ГЕРБ-СДС? Уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Дотук изнесената информация отговаря на въпросите, които, госпожо Велкова, дадохте, самаризира донякъде дебата, който ние многократно провеждахме в тази зала и в Комисията по бюджет и финанси по отношение на разглеждането на предложените бюджети от предходното редовно правителство, а именно каква е прогнозата за тригодишните наследства на бюджета, които ще има при провеждането на политиките от предходния кабинет. Притеснителна е информацията, която изнасяте и затвърждавате, че продължаването на политиките, заложени от предходното редовно правителство, ще доведат до дефицит в размер на 6,6% от брутния вътрешен продукт за 2023 г. За мен отговорът на въпроса, който ще Ви задам, е ясен, но е по-хубаво да кажете и Вие от трибуната: дали считате, че при дефицит от 6,6% от брутния вътрешен продукт това би попречило на България, да влезе в еврозоната от 1 януари 2024 г.? Или политиките, провеждани от предходното правителство като основна цел тази евро-атлантическа и евроинтеграционна стъпка да бъде завършена през 2024 г., са останали намерения само на хартия, а не по отношение на политиките, които е провеждало? Благодаря Ви. Ако бъде приет от Народното събрание Закон за бюджета с дефицит от 6,6% или по-висок, това, естествено, че би попречило за целева дата 1 януари 2024 г. за приемане в еврозоната. Благодаря, госпожо Министър. От парламентарната група на „Продължаваме Промяната“? Господин Василев, заповядайте. Благодаря. Госпожо Велкова, докато аз бях министър в редовното правителство, а Вие бяхте заместник-министър, във Вашия ресор попадаше и емитирането на дълг. Бихте ли свели до знанието на всички народни представители какви бяха препоръките от банките емитенти? Ако трябва, ще Ви напомня една докладна записка до мен, която Вие сте пуснали, в която казвате: „Поради влошената обстановка на международните капиталови пазари банките мениджъри ни уведомиха, че предвиденото излизане на пазара през периода 20 – 24 юни е невъзможно, като препоръката препоръката им е да се изчака най-малко една седмица.“ Това, което препоръчвате, е: „С оглед на гореизложеното, моля за Вашето разпореждане при препоръка от банките мениджъри да бъде осъществена трансакция по емитиране, когато те препоръчат.“ Докладната записка е резолирана с „да“, тоест Вие имате свободата да емитирате, когато имаме препоръка от банките мениджъри. За колегите, които може би не са проследили в детайл какво точно се случва по емисията на външния дълг, бихте ли какво наложи тази докладна записка? Защо тя се появява тогава? Дали чакахме кредитния рейтинг на „Фич“ да излезе и въобще всички действия, които Вие предприехте като заместник-министър, така че дългът да бъде емитиран по най-ефективния начин, когато е възможно?

Да, такава докладна е налична. Тя беше от края на месец юли и тогава бяха изключително волатилни пазарите и наистина четирите банки мениджъри предложиха, че няма прозорец за излизане на международния пазар. Това, което беше направено

можехме да емитираме до около 3 милиарда, колкото е рефинансирането на стари дългове, вследствие на което после също водихме разговори за емитиране на външните пазари, но започнахме не веднага след приемане на Закона за бюджета, а може би с два месеца по-късно. Благодаря, госпожо Министър. Парламентарната група на ДПС.

Ще продължа думите на доцент Чобанов, неговата логика. Госпожо Министър, не е лесно да бъдете наследник след едно финансово камикадзе – най-голямото финансово камикадзе през последните 20 години, което дойде начело на Министерството на финансите. При приемането на бюджета ние ясно изразихме нашите опасения. Тогава казахме, че е надценен растежът на брутния вътрешен продукт. Тогава ние предупредихме за двуцифрена инфлация. Тогава господата от Харвард ни се смееха. Ние им казахме: „Не се смейте, защото това ще доведе беди на нашата страна.“ Казахме, че не трябва да бъдат надути толкова разходната част и капиталовите разходи. Казахме, че тези капиталови разходи не може да се осъществят. Не повярваха. Казахме, че това ще доведе до голям, по-висок дефицит. Отново не повярваха. Казахме, че България ще трябва да емитира нов външен дълг. И в тази логика, госпожо Министър, наследството ще накара ли да нарушим фискалното законодателство и фискалните правила и заради това наследство през следващите три години дали България ще трябва да тегли по 15 милиарда по 15 милиарда външен дълг всяка година? Заради наследството бъдещите поколения ще бъдат ли заробени да плащат този дълг заради това некадърно управление? Благодаря Ви. Благодаря, господин Байрам. Госпожо Министър, заповядайте. Какъв ще е размерът на дълга и размерът на дефицита, това ще вземе решение Народното събрание след предложение, направено от едно редовно правителство.

Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, имам конкретен въпрос и ще помоля, ако може, да отговорите конкретно. Въпросът ми е свързан с това каква е събираемостта на най-важния за фиска данък в държавата – ДДС, спрямо първоначално приетия бюджет за 2022 г. и неговата актуализация в средата на годината, тъй като знаете, че имаме рекордна инфлация за последните 20 години, а всъщност нямаме рекордни постъпления от ДДС? На какво се дължи това – може би на по-ниска събираемост поради недобре работеща администрация, може би на по-голям сив сектор или на неговото увеличаване, или на нещо друго? Благодаря.

Очакваното изпълнение на данък добавена стойност го очакваме да бъде изпълнено така, както е предвидено с актуализирания Закон за държавния бюджет. Не очакваме към момента преизпълнение. Има изключително висок размер както и на внесения ДДС, но доста висок е размерът и на възстановяването. Събираемостта не считам, че е занижена. Националната агенция за приходите с оглед да не утежнява дейността на бизнеса максимално бързо извършва необходимите ревизии и проверки и възстановява подлежащ на възстановяване ДДС. Благодаря, госпожо Министър. От парламентарната група на „БСП за България“? Заповядайте, госпожо Нинова. Госпожо Министър, правилно ли разбрахме, че от всички варианти, които сте обсъждали, решавали, в крайна сметка ще се спрете на: служебният кабинет няма да внася нов бюджет за 2023 г., а ще предложи удължаване на срока на действие на сегашния бюджет? Това така ли е? Да знаем – да, не, категорично. Което, уважаеми български граждани, означава, първо, признание, че служебният кабинет не може да измисли нищо по-добро от това, което съществува в момента, и второ, че няма да има увеличение на минималната работна заплата, че няма да има допълнителна помощ, че няма да има две тарифи на ток, необлагаем минимум и така нататък. Дотук, ако е така, така ли е? И второ, гледам справката с внесените проекти за решения в Народното събрание. Служебният кабинет на президента Радев на първия ден, на тържественото заседание на 19-и, е внесъл две неща. Първо, Програма за приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната, и второ, Проект на решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ – втори етап. Да го преведа: нови осем F-16 и някъде около 10 грипена. Първи работен ден, първо действие на служебния кабинет! Госпожо Министър, питам Ви, но Ви моля с да и не, без увъртане. Предвиждате ли в тригодишната прогнозна рамка – защото очевидно бюджет за 2023 г. няма да внесете, а ще повторите нашия

Може и да е по-трудно, но ние ще си направим труда да го изчислим. Колко означава това увеличение на заплати, колко на пенсии, колко на детски надбавки, колко на минималната работна заплата и колко подкрепа за икономиката? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, госпожо Нинова. Госпожо Велкова.

тъй като служебният кабинет не би следвало да прави политика, тъй като най малкото той няма парламентарно мнозинство и не е избран и излъчен от политическа партия или коалиция. По отношение на Министерството на отбраната и на разходите, които са заложени в тригодишната бюджетна прогноза, която е така нареченият базов вариант, там е спазен приетият Национален план за достигане разходите за отбрана до 2024 г. в размер на 2%. Така че за 2023 г. разходите за отбрана възлизат, съгласно както е разработен Националният план, на 1,85% от брутния вътрешен продукт; за 2024 г. и 2025 г. – на 2% от брутния вътрешен продукт. Тези проекти, които визира госпожа Нинова, те се разчитат в рамките на процентите

За процедура – господин Свиленски. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Велкова, молбата на госпожа Нинова беше с да и не да отговорите означава ли това, че в тригодишната бюджетна прогноза тези 6 милиарда са за самолети и за въоръжение, защото това, което говорите Вие: 2% за двете години, е горе-долу точно това. Кажете с да и не това, което Ви попита госпожа Нинова: това значи ли, че тези пари са за бъдещите самолети, или не значи това нещо? Благодаря Ви. С да и не ще вземете после в отношението си. Няма как да накараме министъра да отговори с да и не. Това не е процедура. Вие зададохте въпроса, министърът отговори. Благодаря Ви. „Демократична България“. Служебният кабинет в началото на своя мандат ни обясни, че без руския газ тази зима ни чака жесток фалит, което се оказа, че е невярна информация. Малко по-късно ни казаха, че газовата връзка с Гърция е в много тежко състояние, няма как да бъде завършена, което също се оказа неточна информация.

безпокойство от Ваша страна, въпрос, който следва да бъде разрешен. Да, такъв бюджетен дефицит не може да бъде допуснат и не трябва да бъде допускан по много причини, за да запазим бюджетната и финансовата стабилност най-малкото. Но в тази връзка има няколко конкретни неща към Вас. Първо, как така едновременно не се изпълняват капиталовите разходи и дефицитът се повишава ноември и декември, което Вие казахте, като всяка година? Тоест или едното е вярно, или другото и наистина очакваме да ни дадете конкретна справка, да внесете към бъдещата бюджетна комисия за очакваното изпълнение на капиталовите разходи до края на годината. Второ, събираемостта е ключова в такава година като сегашната. Възможно ли е големи фирми в енергетиката, петролните продукти да са на загуба, да речем, или да имат минимална печалба в година като сегашната, в която има растеж на цените? Подобни фирми реализират сериозни печалби, плащат ли си данъците? И аз Ви призовавам, да, чухме Вашето безпокойство, и ние се притесняваме за дефицита за следващата година в бюджета, обаче направихте ли най-важното – тази промяна, която започна още с редовното правителство, на която Вие бяхте заместник-министър на финансите? Контролът на държавата не е върху фризьорките, продавачките на пазара, малките фирми, които са ясни, а върху големите компании. Да вземат да си плащат данъците, както трябва да ги плащат. Това случва ли се, работите ли по този въпрос? Очаквате ли по-голяма събираемост до края на годината, което да бъде и важна причина дефицитът да бъде по-нисък?

По отношение на формирането на дефицити в края на годината

До месец октомври 2020 г. и 2021 г. сме на излишък. Включително през 2021 г. и месец ноември бюджетът е на излишък, но през месец декември бюджетът приключва на 3 милиарда и 700 дефицит. Традиционно във всичките години назад всички дейности, които стартират министерствата както в частта „Издръжка“, така и в капиталовите разходи, разплащанията се случват в края на годината, защото, когато се приеме бюджетът, имайте предвид, че тази година бюджетът влезе в сила и от 1 април, после имаше и актуализация от 1 юли, където се приеха нови дейности, които не бяха планирани в в първоначалния закон. Стартират обществените поръчки, избира се изпълнител, този изпълнител трябва да свърши дейността. А те имат право да извършат тези разходи и тези дейности, защото те са им гласувани в бюджетите, и традиционно разплащанията стават декември месец, тогава се получават и дефицитите. По отношение на събираемостта, знаете, че със 760 милиона данъчните приходи бяха завишени при актуализацията, допълнително от разчетите, които бяха внесени от правителството. Двете приходни агенции наистина работят усилено, за да могат да изпълнят така увеличените данъчни приходи от Народното събрание. Основният контрол е съсредоточен в големи данъкоплатци и в Териториална дирекция – София. Това не означава, че в другите териториални дирекции не се осъществява контрол, но основно концентрацията е върху големи данъкоплатци и големи компании. Благодаря, госпожо Министър. От „Български възход“? Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е свързан с

за разпределянето на временната солидарна вноска, генерирана от свръхприходите на производителите на електрическа енергия, за финансова подкрепа на крайните клиенти и по-специално на уязвимите домакинства? Ще прочета и съответната подточка: „Държавите членки използват постъпленията от временната солидарна вноска с достатъчно навременно въздействие за мерки за финансова подкрепа на крайните клиенти на енергия, и по-специално

Служебното правителство разработва Проект на закон, с който да въведе в националното законодателство този регламент. Те нямат пряко отношение към държавния бюджет, тъй като Законът за държавния бюджет е този закон, който се приема. Те ще се отразят в консолидираната фискална програма, тъй като съгласно Закона за енергетиката и Проекта на закон, който се разработва, тези вноски ще постъпват за подкрепа, компенсации на бизнеса, на битовите и небитовите потребители и ще постъпват във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“,

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Първо ще се спра върху въпроса, който аз зададох, свързан с Националния план за възстановяване, а след това ще изразя принципно становище по Проектобюджета за 2023 г.

До този момент са похарчени 50 млн. лв. и това показва много слабо усвояване на парите по Плана за възстановяване и устойчивост, което ще се прехвърли, разбира се, върху бюджета за следващата година. Не съм Не съм убеден, че и следващата година ще постигнем това усвояване, което Вие предвиждате в бюджета за 2023 г. Сега искам да се спра основно върху бюджета за 2023 г. На първо място, всичките модели, които се използват, и макроикономическата прогноза, която Вие сте предложили, показва, че приходите ще бъдат преизпълнени поне с 500 до 700 млн. лв. повече от това, което е предвидено в Проекта на бюджет за следващата година. Другото означава по-ниска събираемост или планиране на по-нисък приход, който да даде отражение в края на годината, с цел да се извършат някакви други допълнителни разходи. На второ място, става въпрос за капиталовите разходи. Вие обещахте да дадете справка наистина, но 2 млрд. и 600 изпълнение към септември при 8 млрд. и 400, Вие казахте, че 6,7 милиарда ще бъде очакваното изпълнение на бюджета в капиталовата програма. Това не означава един милиард икономии, а това означава 1 млрд. и 700 млн. икономии по капиталовите разходи.

пълен анализ на публичните разходи, а ние всъщност това, което Вие поне съобщихте във Вашето интервю, казвате, че ще има увеличение дори и на разходите, които са свързани с издръжката на публичната администрация, с около 600 млн. лв. Освен това ще Ви помоля, когато влезем в Бюджетната комисия, да ни представите централния бюджет, който се предвижда за 2023 г., за да можем да направим анализ и на редица други разходи, които остават скрити извън бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет. с бюджет. Моята скромна оценка е, че на базата на по-голяма събираемост на приходите, на базата на оптимизиране на разходите ние можем да постигнем намаляване на бюджетния дефицит с около 1,2% до 1,5%, което означава, че на третата година на едно нормално редовно правителство ние можем съвсем спокойно да влезем в изискванията на Пакта за стабилност и растеж и на нашите фискални правила, които са предвидени в Закона за публичните финанси. Мисля, че този дебат трябва да стане в Комисията по бюджет и финанси и тогава всеки със своите аргументи да покаже, че ние наистина може да имаме едно по-добро управление на публичните финанси с много по-нисък дефицит и с

Това, което чухме от Вас, ни притесни в няколко измерения. Първо, заложеният растеж, който Вие казахте за 2022 г., след като първото шестмесечие е завършил на близо 5%, а намалените прогнози от Ваша гледна точка за 2022 г. и за 2023 г. в сравнение с данните, които Международният валутен фонд даде през октомври, показват разлика между Вашия план и това, което реално може да се очаква в приходите за догодина, около четири милиарда. Реално тази тенденция и в миналото – да занижаваме растежа и след това да очакваме добри резултати в последните месеци на годината, дава един стар модел за непрозрачно харчене в последния момент на капиталови разходи. Това, което също виждаме, е, че ако актуализирате данните на базата на реалния растеж на икономиката и използвайки Вашите цифри на инфлацията, инфлацията, би трябвало да получите допълнително четири милиарда приход за догодина, а едновременно с това Вие знаете, че капиталовият бюджет от осем милиарда за 2022 г. беше безпрецедентно висок, което означава, че ако не похарчим тези допълнителни три милиарда, които Вие сте заложили, реалната разлика между Вашия план от минус 11 милиарда и това, което реално може да се очаква, всъщност разликата е седем милиарда, или прави бюджетен дефицит, запазвайки всички политики, които нашето правителство даде само на 2,5% от БВП. Ето защо е толкова важно тези малки прогнозни цифри да са толкова изпипани, да са толкова верни, защото разликата между дефицит от 6% от БВП и разликата от дефицит от 2,5% от БВП прави цялата разлика на финансовата стабилност на държавата. Говорейки и за еврозоната, всички знаем, че 2,5% дефицит е изцяло в нормата за влизане в еврозоната. Така че много Ви моля да прецизирате много по-внимателно тези растежни прогнози, за да не плашим ненужно българското общество. Другото, което мен лично много ме притесни във Вашия отговор, е, че за месец декември Вие прогнозирате, че капиталовите разходи заради динамиката през годината ще бъдат изплатени близо четири милиарда. Повярвайте ни, това е последното нещо, което ние се надявахме да видим през тази година, че в последния момент отново ще бъдат изхарчени четири милиарда и отговорът на нашия въпрос и на въпроса на колегите беше, че че те ще бъдат изхарчени за капиталови разходи в Министерството на регионалното развитие, в Министерството на образованието, но реално нашият страх е да не бъдат изхарчени към непрозрачните плащания към строителните фирми, които ние толкова внимателно се опитахме да спрем, защото това е порочната практика от миналото. Така че за бюджета, който ще внесете, и за вариантите, които ще внесете първо, моля Ви, актуализирайте икономическите си данни, за да бъдат адекватни на реалността и на прогнозата на Международния валутен фонд, и моля Ви, влезте в абсолютен детайл къде и защо тези капиталови разходи са толкова големи за края на тази година и дали ще бъдат изхарчени и към кого ще бъдат изхарчени, така че да сме сигурни, че парите на данъкоплатците ще бъдат

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Първо да изкажа поздравленията си към служебния министър на финансите за начина, по който няколко месеца се управляват публичните финанси открито, с достатъчна доза публичност и с предупреждение за всички ефекти, които настъпват или ще настъпят, а също така и за разработването на различните варианти на рамка на бюджета – нещо, което в условията на липса на парламент и току-що започнал работа този парламент беше много, много необходимо, така че поздравления. Уважаеми колеги, противно на професионалната логика, много внимателно слушах, аз няма да се придържам към нея, защото малцината макроикономисти, финансисти в тази зала и още по малко извън тази зала, като процент от населението, едва ли им стана ясно какво дебатираме днес?! Това са професионални показатели – дефицити и така нататък, макроикономически зависимости, тенденции, обаче това заседание се излъчва и все пак трябва да преведем на езика на българските граждани пред какво е изправен българският парламент и тези, които ще правят и изпълняват бюджета – изпълнителната власт. Ние сме изправени пред решаването на няколко почти взаимно изключващи се проблема. Казвам почти, защото решение винаги има, но е много трудно. От една страна, как да свием дефицита, за да влезем в графика за влизане в еврозоната, от друга страна, свиването на дефицит от 6 – 6,5% до три – трябва веднага да кажем на българските граждани какво ще им орежем, защото в нормални условия, когато няма кризи, е доста по-лесно, а когато има кризи и трябва да се извършват компенсаторни плащания и към бизнеса, и към населението, когато имаме инфлация, която най-вероятно ще се превърне в стагфлация, почти сигурно е, ние трябва много внимателно да кажем на хората всъщност какво преследваме, какви са ползите и каква трябва да бъде цената, която ще платим всички заедно, защото цена ще има. Това оптимално свиване – фискално, което ние обикновено правим, както каза господин Ананиев, ако това направим, в условия на такава тежка криза, е много трудно. Вторият въпрос обаче, на който трябва да отговорим, как ще финансираме всички тези мерки, които водят до повишен дефицит, защото дълговите пазари като най-чувствителната част от световните финанси реагират първо, дори предсказателно реагират на процесите, които предстоят, а не само на процесите, които вървят. Дълговите пазари ясно реагират и показват, че реагират инфлационно, реагират с това, че се повишават лихвите и че очакват влошаване на икономическата и финансовата стабилност в целия свят. Това също трябва да го имаме предвид и да го обясним на българските граждани. Третото предизвикателство, пред което със сигурност сме изправени, е как да прогнозираме. Тук не чух, в тази зала, нито една дума за това как ще изглежда европейската икономика и европейските финанси в края на зимата. Моята лична прогноза е, че ще изглеждат много по-зле, отколкото сега. Как ще изглеждат фискалните параметри на държавите от еврозоната и на тези от Европейския съюз, които не са в еврозоната, от които сме ние? Имаме ли очаквания, че тази зима европейските правителства ще започнат да изготвят компенсаторни програми извън тези, които имат? Ако някой няма такива очаквания, искам да го огорча – ще има такива програми и те няма да бъдат в малък размер, защото такава е обстановката, такава е тенденцията, а и политическата ситуация в европейските държави към този момент ни води към този извод. Има ли протести по улиците, пълни ли са площадите? Факт. Какви са исканията? Политически? Не, исканията са финансови. Хората искат компенсации за високата инфлация, за високите цени, за всичко това, което се случва, тоест и това ще се отрази. Не искам да създавам апокалиптична картина, нито да плаша. Искам българските граждани и ние тук, в тази зала, да знаем, че сме изправени не пред обикновените проблеми, които решава фискът за всяка година, а сме изправени пред екстраординарни, бих казал – екстра, екстраординарни, защото ситуацията наистина е такава. с това завършвам, моят призив към всички нас е да бъдем благоразумни и да мислим този сложен фискален, финансов и икономически пъзел как ще го решим. Защото дори и това Народно събрание да е с ограничен срок на действие, ще дойде друго,

Госпожо Министър, първо, искам да Ви благодаря за това, което чухме, защото ние, поне в предишния парламент, водихме доста сериозна борба да сме наясно с реалните числа и реалните данни за българската икономика и за българските финанси. Тогава многократно ни се налагаше да влизаме в едни безумни спорове за това дали е вярно, или не е вярно това, което ни се казва от тази трибуна. Считаме, че към настоящия момент Вие сложихте край на един такъв спор. Но по-важното е друго, числата, които Вие споменахте, са изключително тревожни. Действително една част от хората, които наблюдават доста вялия разговор тук в момента, може би не са наясно с това. Затова ще ги повторя, защото за нас от ВЪЗРАЖДАНЕ специално са изключително притеснителни. Вие Вие споменахте, че е възможно към един момент да се случи така, че държавният резерв да бъде намален до едни почти безпрецедентно ниски размери от порядъка на малко над 5 милиарда, имайки предвид, че

По-страшното е друго обаче – числото на дълга от 35 млрд. лв. и фактът, че за следващите три години това, което Вие предвиждате в бюджетната прогноза, е дефицит от над 11 млрд. лв. или колебаещ се около това число. Ситуация, при която в момента ние теглим заеми, за да плащаме заеми. Нещо, което принципно не е чак толкова страшно, ако, разбира се, не расте процентът на задлъжнялост на държавата, а той расте, както Вие самата казахте, в рамките на тази година с 4 млрд. лв. Ситуация, при която заради късно изтегления емитиран дълг българският бюджет отбеляза загуба повече от 900 млн. лв. Общо взето това, което в момента се случва, наподобява ситуация, която България, за съжаление, вече е преживявала, и то не след 1990 г., а още преди 1990 г. – в периода между 1984 г., 1985 г. и 1989 г., когато задлъжняването на държавата беше в порядъка между 8 и 10% годишно. И в един момент с резките темпове на на задлъжняване – към края на осемдесетте години, България достигна почти 100% съотношение дълг към брутен вътрешен продукт. Ние все още сме на 25%, но все още и засега. С оглед на ситуацията, която се наблюдава в Европа и в света, и с инфлационните процеси, за съжаление, недобрите перспективи пред световните финансови пазари, ние нямаме основание за оптимизъм. На фона на всичко това обаче ставаме свидетели на едно бодряшко говорене от страна на някои представители на евро-атлантическата тълпа в парламента за това как всъщност трябва максимално бързо България да бъде придвижена към еврозоната, защото това е панацеята за решение на всички проблеми. Фактите, че еврозоната в момента също има много сериозни проблеми някак си се подминават. Към настоящия момент ситуацията в страната очевидно не е добра. От тази гледна точка това, което всички ние би трябвало да правим в момента, е да търсим най-добрите варианти за оздравяването на публичните и на частните финанси. Нещо, което към настоящия момент виждаме, че по-скоро е трудно да се случи, макар и не невъзможно. От тази гледна точка ще настояваме за продължаваща прозрачност и за продължаващо осветляване на всички икономически и финансови процеси и най-вече и най-вече тези, които касаят най-важния въпрос за единствения оцелял елемент от българската независимост, а именно финансовата независимост и наличието на собствена наша валута, защото на практика от всички елементи на суверенитет, които може да притежава една държава, това е последният, който ни е останал. Ще настояваме и ще искаме от Вас информация и конкретно максимално бързо предоставяне на публичност на доклада, който е изготвен от контактната група между Министерството на финансите и БНБ, за ползите и щетите от евентуалното влизане на България в еврозоната, защото този въпрос касае всеки един българин без изключение, касае доходите, спестяванията, пенсиите, влоговете, всичко, а оттам всъщност може да се решат или може да се създадат още много проблеми, които окончателно да разрушат икономическата и финансовата стабилност на републиката, или от своя страна биха спомогнали за разрешаването на всички тези проблеми, които в момента виждаме и за които в момента говорим.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Тази презентация, която направи колежката, ние използваме като подготовка за разработването на бюджета. Служебният министър няколко пъти спомена за така наречените фискални правила. Още в самото начало трябва да кажем, че едва ли има разминаване между нас, че ние трябва да сме изключително внимателни по отношение на фискалните правила, че трябва да следваме политиката на Европейския съюз не с най-големи бюджетни дефицити и най-големи дългове, а да се ориентираме към златната среда, в смисъл хем да сме близо до фискалните правила, хем в същото време да дадем фискални гаранции за развитие на българската икономика и защита на българските домакинства. В тази връзка все пак, уважаеми колеги, да помогна със сравненията на Европа, за да знаем какво прави в момента служебният кабинет и какво следва да правим ние, като обсъждаме новия бюджет. Първо, фискалните правила са оттеглени от Европейската комисия. Още при избухването на епидемията на COVID-19 – това, понеже някои колеги не знаят, и във връзка с новата кризисна ситуация – войната в Украйна, Европейската комисия оттегли фискалните правила в двата показателя, които касаят бюджетния дефицит и държавния дълг като дял от брутния вътрешен продукт, поради простата причина, че с изключение на Дания и на Люксембург – към момента тези две страни имат положителен бюджетен баланс, всички страни от Европейския съюз, в това число и водещите страни от еврозоната, надхвърлят значително и дела на дълга в брутния вътрешен продукт, и бюджетните дефицити. Например това е лош пример, който ние трябва да внимаваме как следваме. Словакия – бюджетният дефицит е 6,2, Чехия – 5,9 – за миналата година говоря,

Както виждате, най-развитите страни в Европейския съюз решиха, че няма да провеждат политика на крайно затягане на коланите, тъй като за тях се оказа по-важно да си спасяват бизнеса и домакинствата, въпреки че излизаха от така наречените фискални правила. Може би ще Ви бъде любопитно да разберете, но дефицитите в двете – ние ги имаме за най-консервативни и десни икономики, Великобритания и Съединените щати – само за информация, тъй като ние няма как да се сравняваме пряко с тях, но бюджетният дефицит 2021 г. на Съединените щати е минус 16,7 от брутния вътрешен продукт, а на Великобритания, тъй като е април месец, както е и при Щатите – 2020-а и 2021 г., възлиза на 15% от брутния вътрешен продукт. Но тъй като това са страни, които имат твърде различни и много по-добри възможности от България за финансиране на дефицита и за поемането на инфлационния натиск от тези дефицити, ние трябва да се ориентираме към това, което правят нашите партньори в Европейския съюз. И в тази връзка, този стремеж да стигаме още следващата година на минус 3%, на 3% от брутния вътрешен продукт – бюджетният дефицит, което заяви като вариант служебният министър, ще бъде за сметка на орязване на социалните разходи и на помощите за българската икономика. Тук препоръката трябва да бъде – да не се правим на по̀ католици от папата. Второ, аз разбирам политическите мотиви за измененията в държавния дълг през тази и през следващите години. Но, уважаеми колеги, даже и по сметките на нашето Министерство на финансите, които сравних със сметките, тенденциите и трендовете, показани от Европейската комисия, от Международния валутен фонд и Световната банка – даже при тези заложени увеличения на държавния дълг ние тази година ще бъдем на нива около 24% от брутния вътрешен продукт – държавния дълг, следващата година отиваме на нива от 26,4 и в тригодишния период към 2025 г. държавният дълг на България би следвало да бъде под 30% от брутния вътрешен продукт. При положение че в еврозоната този дълг към момента е над 80% и при каквито и други политики той няма как да слезе под 65 – 70% следващите 3 – 4 години, а по-скоро ще се задържи на тези нива, няма причина и да плашим българите с това, че видите ли, настъпват някакви катаклизми с промените в брутния вътрешен продукт, тъй като не ние, а Европейската комисия и авторитетни международни институти ни казват, че промените в този дълг не са толкова драстични, тъй като става дума за увеличение на дълга с около 6% през следващите три години. В заключение, това, което беше изнесено от служебния кабинет, показва, че бюджетът за 2022 г. се изпълнява в приходната част, е очевидно, че той не се изпълнява в достатъчна степен в разходната част и се продължава една негативна традиция да се икономисва от капиталовите разходи, което има негативни последици върху икономическото развитие. Това са спестявания, които не са в интерес на българската икономика и на българските домакинства. Затова недостатъчно е направило и служебното правителство за усвояването на тези средства. Разбира се, че служебният кабинет не разполага с такива правомощия, но, колеги, евентуалното избиране на нов кабинет през месец ноември – докато се избере кабинетът, докато влязат в офисите си министрите, тя годината си изтича. Така че от служебния кабинет зависи в значителна степен ще бъдат ли и как ще бъдат усвоени тези разходи, защото и колегите от Промяната, които казаха тук – много е важно не само да се отчете, че са изразходвани тези средства по капиталовите разходи – дяволът е в детайлите – в кои фирми са отишли тези разходи и за какво точно са били използвани. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Гечев. От „Демократичната България“. Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, колеги! За да можем да направим добър анализ и да направим добър бюджет 2023, е много важно да знаем какви са предизвикателствата пред глобалната икономика през тази и следващата година, така че да направим един мъдър бюджет с минимален бюджетен дефицит, според възможностите – фокусиран бюджет, който да бъде такъв за подпомагане на младите семейства, за пенсионерите – най-засегнатите от поредицата кризи, да бъде реформаторски бюджет за стимулиране на инвестициите. Каква е ситуацията в момента? Намираме се в началото на глобална рецесия, която е от традиционен вид – свързана е с повишаващи се бързо лихви с цел борба с инфлацията. Тази борба още при актуализацията на бюджета споменах, че може би няма да бъде успешна и наистина светът ще се озове в положение на стагфлация. Това води глобално, пък и в България, до изключително оскъпяване на инвестициите във всякакви частни и държавни проекти и до пресъхване на паричните потоци насам, което виждаме и тук, че означава практическо спиране на инвестициите. Затова е много важно това Народно събрание да приеме през следващите няколко месеца реформаторски законопроекти за отпушване на инвестиционната активност в редица отрасли, в енергетиката включително. По отношение на бюджетните приоритети и разходните, смятаме, че политиката по отношение на младите семейства с деца – и това не го казвам с предизборна цел, е изключително важна в момента. Предишната криза – 2008 – 2010 г., тогава те бяха най-засегнатата група от гледна точка на това, че безработицата се увеличи, повишиха се и лихвите по ипотечните кредити. Сега повишението на лихвите ще бъде много по-голямо и вече е много по-голямо, отколкото тогава, и много хора, млади хора, избягаха, емигрираха от България и повече не се върнаха. В условията на демографска катастрофа е много важно това да не бъде допуснато при сегашната криза, която, вярвам, че заради макроикономическите показатели на България може да не бъде страшна и да я прекараме относително лесно. Но това означава фокусирано подпомагане на млади семейства по отношение може би на семейно подоходно облагане, може би по отношение на повишаване на необлагаемите размери за издръжка за деца, което и предишното правителство всъщност направи в определена степен. Може би тази програма трябва да бъде разширена. За преодоляване на мерките с бюджетния дефицит, който вероятно ще бъде по-голям, за мен е нужно, първо, може би ограничаване на капиталовата програма с оглед на това, че практиката от последните 15 години доказа, че парите по еврофондовете и без това не са достатъчно ефективни, не се харчат ефективно и са и са корупционен механизъм в голямата си част. Другите големи резерви са в администрацията. Не е нормално последните 10 години населението на България да намалява с 500 000 души, а администрацията да се увеличава непрекъснато! Това, естествено, не е процес за година-две оптимизацията на администрацията, минаване към електронно управление и така нататък, но този процес трябва да се ускори с оглед по-голямата ефективност на българската и администрация, и икономика през следващите години, следкризисните години, защото ние вече трябва да сме готови за следкризисните години, не просто да реагираме на случващото се по света. При приемането на бюджет 2022 бях убеден, че резервите са големи и по отношение на това, че инфлацията, която беше заложена, беше значително по-ниска от очакваната и случилата се в крайна сметка, и по отношение на това, че капиталовите разходи бяха очевидно по-големи от тези, които бяха осъществени и са осъществени към този момент. В момента това за 2023 г. въобще не е сигурно. Първо, не е сигурно дали растежът, който се прогнозира от различните организации, ще бъде достигнат при липса на реформи в България. След това не е сигурно, че и инфлацията ще бъде в размер на 5 – 6%. Да, напълно е възможно през период на стагфлация тя да бъде достигната, че да бъде и по-висока, но като гледаме тенденцията в в суровините и на пазарите, нищо чудно да имаме и период на значително по-ниска инфлация, което е добре за домакинствата и за бизнеса, но не е добре за фиска. Точно обратното на ситуацията от тази година! Отделно, смятам, че е много важно мнозинството в парламента да се обединим около постигането на бюджет с минимален бюджетен дефицит. Тук не говоря за конкретни проценти, а говоря за изчистване на бюджета от разходи, които може би са ненужни или може би могат да почакат за по-добри времена. Важно е да не използваме бюджета за предизборна кампания и се надявам, че мнозинството няма да го използва – поне днес чух такива заявки, за разлика от миналата седмица. Да ускорим конкурентоспособността на българската икономика през приемането на реформаторски закони – това трябва да е топприоритет на този парламент, независимо колко дълъг е неговият живот, дори ако животът му е два или три месеца. Това е истинският дневен ред за България в момента и нека се отнесем мъдро и отговорно към него. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря

уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Абсолютно не съм съгласен с Вас, госпожо Министър, относно отказа Ви да разработвате схеми за спешна намеса във във финансовата криза, която за разлика от тази през 2008 г. е породена от енергийната такава. В крайна сметка всеки един български гражданин, всяко едно домакинство се интересува от цената на живота и неразработването на мерки както от Вас, както и управляващите преди Вас, а използването на мерки, които са на повече от една година, разчитайки на панацеята Фонд „Сигурност на енергийната система“, който има около 20 човека персонал, да компенсира или да облекчи по някакъв начин българските граждани, считам за абсолютно неуместно. В крайна сметка в самия регламент пише „спешна намеса“, „спешна намеса“. Двадесет дни ние не виждаме никаква спешна намеса от Вас и от Вашите екипи, а едно движение по течението. В крайна сметка българският гражданин не го интересува участието на държавата на световните финансови и енергийни пазари, а го интересува как да премине през трудностите, които са застигнали цяла Европа. Също така считаме, че примерът Ви с поведението на Румъния на световните финансови пазари е абсолютно нерелевантен и от Вашите констатации и изказвания разбираме, че Вие и Вашият екип абсолютно се движите по течението. Така че аз се обръщам към всички колеги тук трябва да вземем отговорни мерки – мерки, с които да облекчим живота на българските граждани, защото под Вашата юрисдикция са и НАП, и НОИ. Събирането на пари също е във Вашето поле, така че тези пари трябва да бъдат раздадени на българския бизнес, трябва да бъдат раздадени на българските домакинства, а Вие имате прекрасните инструменти, които знаят за финансовото състояние на всеки един от нас персонално и неизползването им и разчитането на някакъв си фонд… А относно закона, само да вметна, проектозакона на Министерството на енергетиката – това е много дълга тема. Препоръчвам Ви да не се криете зад нея, защото той е абсолютно недомислено предложение – този проектозакон. Така че Ви съветвам наистина в спешен порядък да въведете мерки

Колеги, за Председателски съвет, моля, заповядайте в кабинета на Председателя.